Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti

danas javili da su sprečeni da prisustvuju sednici sledeći narodni poslanici: Konstantin Arsenović, Branko Ružić, Vladimir Marinković, Miladin Ševarlić i Borisav Kovačević.S

član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Boško Obradović, Zoran Živković, zajedno Radoslav Milojičić i Dejan Nikolić i pet poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stanka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje

sada prelazim na odlučivanje o predlozima odluka o izborima o rezrešenjima ( tačke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda), podsećam vas da nam je potrebna većina glasova svih narodnih poslanika.Inače, o ovim predlozima glasa se samo u celini.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Tačka dva.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, u celini.Molim

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju,od 16. marta 2016. godine, u celini.Molim

na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.Molim

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Dver, u celini.Molim

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.Molim

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Hvala